Sada je na radu: - Prijedlog odluke o raspuštanju Hrvatskoga sabora; Podnositelji odluke su klubovi zastupnika parlamentarne većine, mogu biti svi. Vjerujem da ćemo to nakon burne rasprave jednoglasno i donijeti.

U ime kluba, da. Možda je neprimjereno nakon vašeg govora predsjedniče koji je trebao zaključiti ovaj saziva, javiti se za riječ. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Ja ću obrazložiti zašto sam se javio ako mi to dozvolite u maniri kojom ste nas pratili ove 4 godine. Rekli ste nešto u čemu smo željeli i mi sudjelovati, a to je da je na prijedlog klubova zastupnika predložena odluka o raspuštanju ovog saziva Parlamenta. Nažalost moram reći u ime našeg kluba nismo imali prilike se konzultirati pa niti predložiti zajedno s ostalima ovu odluku o kojoj ste govorili. Iskoristit ću ovo vrijeme da vam se zahvalim gospodine predsjedniče na smirenosti kojom ste vodili sjednice Parlamenta kada ste predsjedavali. Vjerujem da govorim u ime svih kad kažem da ste svojom smirenošću pokušali rješavati i prijepore i emotivne nastupe nekih, mada ste što je i očekivano, ponekad po našem osjećaju previše bili naklonjeni saborskoj većini, ali to vrijedi za svaku saborsku većinu, nije to nekakva posebna kritika vama. I volio bih da smo mogli takvu ocjenu dati i za sve potpredsjednike, nažalost to nije tako, ali s tim se moramo nositi u ovoj političkoj borbi. Zahvaljujem vam što ste govorili i o diplomatskoj aktivnosti Parlamenta, putovanjima po stranim zemljama. Nadam se da su oni koji su putovali stvarno pronosili kvalitetnu sliku o našoj državi. Dobar dio ima zastupnika koji nisu imali tu sreću diplomatski predstavljati Republiku Hrvatsku kroz Parlament. Ali ostaje jedno tehničko pitanje kod predlaganja ove odluke koje samo govori o tome kako je tekao mandat saborske većine. Možda izgleda da ćemo cjepidlačiti na kraju, ali ostaje nam čisto za pitati osim vaše smirenosti da li ste vi gospodine predsjedniče imali i neke druge kvalitete kao recimo vidovitost. Naime, predložena nam je odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora koju su Klub zastupnika SDP-a, HNS-a, HSU-a, IDS-a i SDSS-a i Kluba zastupnik nacionalnih manjina vama uputili 25. rujna ove godine. Ostaje samo pitanje kako ste vi to već 24. rujna znali da ćete dobit takav prijedlog pa nam predložili takvu odluku na donošenje. Čini mi se da smo što se tiče datuma i završetak mandata odradili kao i sam početak. Hvala. **Leko,

tu nema ništa sporno, odluka je napisana, potpisana u skladu sa Poslovnikom. A nisam govorio u Saboru s čim nisam zadovoljan u Saboru, naravno ne o vama pojedincima nego u cjelini sa Saborom šta smo mogli bolje. To ću vjerojatno imati priliku nekada reći, ali o tom potom. Dakle odluka je podnesena u skladu sa Poslovnikom Hrvatskog sabora, članci 194. do 202., a o njoj mogu glasati zastupnici Hrvatskog sabora Da li još netko želi uzeti učešće u raspravi? Zaključujem raspravu. I dajem na glasovanje Prijedlog odluke o raspuštanju Hrvatskog sabora. Molim glasujte. Glasovanje je završeno. Molim rezultat. Utvrđujem da je jednoglasno, sa 123 glasa za, ništa suzdržanih, ništa protiv, donesena Odluka o raspuštanju Hrvatskog sabora u ovom mandatu naravno. Želim vam još jedanput dobro zdravlje, obiteljsku sreću i zajedništvo građana Republike Hrvatske u važnim ciljevima. Zajedništvo u važnim ciljevima je demokracija, vladavina prava, načela itd. Hvala lijepa svima. svima. /Pljesak/ Neki žele se slikati, a mislim da bi bilo dobro da se okupite svi ovdje pa da dobijete fotografiju Hrvatskog sabora iz ovog sastava kako je.